продължаваме парламентарния контрол с въпроси към госпожа Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Първият въпрос е от народния представител Иван Валентинов Иванов относно взети заеми и получени дарения от ВиК – Шумен. Заповядайте, уважаеми господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Уважаема госпожо Министър, очевидно темата за ВиК – Шумен, е доста интересна, защото, както се казва, последните месеци от миналата година сме всяка седмица тук, на трибуната, за да си говорим за това злощастно дружество. Знаете, че то е в изключително тежко финансово ВиК – Шумен, предлага най-скъпата услуга като цена на вода и съответно най-ниското качество на питейната вода, което има в България в момента.

надявам да получа точен и изчерпателен отговор, защото всички жители на община Шумен се интересуват от тази тематика. Моля да ми отговорите: взети ли са заеми през 2018 г. от ВиК – Шумен? На какво основание, с какви мотиви и с какъв търсен ефект е направено това? Моля да ми отговорите и получавало ли е дарения ВиК – Шумен, от кого, на какво основание, с какви мотиви и с какъв търсен ефект е направено това?

на цената на неговата услуга, на неговото финансово състояние. Най-вече ни интересува, ако има взети такива заеми, върху кого ще падне тежестта основно за връщането на тези заеми, защото

През 2018 г. „ВиК – Шумен“ ООД, е провело процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови и кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции

Същият целево е изразходван за издължаване на задължение на ВиК оператора към „Енерджи Маркет“ АД – доставчик на нетна електрическа енергия. Касае се за натрупани в годините просрочени задължения за електрическа енергия, за които дружеството е задължено

късият период за издължаването им към доставчика на електрическа енергия е наложило сключването на коментирания договор за кредит. Финансовият ресурс е предоставен със срок на издължаване 36 месеца при лихвен процент, както следва: 3-месечен EURIBOR EURIBOR и надбавка в размер на 3%, но не по-малко от 4,5% годишно. Следователно сключеният договор за банков кредит е с двойно по-нисък размер на годишната лихва спрямо законната лихва за просрочие, която би се дължала към доставчика на електрическа

Предоставянето на кредита цели да позволи на Вик – Шумен, да управлява по-ефективно и другите си финансови потоци, включително да посрещне и текущите си плащания за задължения към служители, доставчици и други кредитори. Към настоящия момент ВиК – Шумен, има одобрен бизнес план за настоящия петгодишен регулаторен период и ежегодни цели, които трябва да постигне, поради което обезпечаването на необходимите парични потоци за оперативна дейност е съществено условие за тяхното реализиране. „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, не предвижда кандидатстване за нови кредити, като се изключи необходимостта от осигуряване на средства за съфинансиране, необходими за кандидатстване по процедура на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, с оглед изпълнение на инвестиционни проекти във водоснабдителна и канализационна инфраструктура, публична държавна и публична общинска собственост.

Ако това дружество продължава със същите темпове да не може да събира задълженията, защото от Вашия отговор разбрахме, че тези средства отиват, за да се платят текущите сметки за електричество, да се платят възнагражденията на служителите и други текущи разходи, това означава, че това ВиК дружество на практика е изпаднало в неплатежоспособност. Ако не знаете, госпожо Министър, Вашият предшественик тук, от тази трибуна, ни съобщи, че ВиК дружеството се разследва от Националната следствена служба за взети такива заеми в предходен период, взети тогава с неясна инвестиционна цел. Ако не Ако не знаете, да Ви уведомя, че същото дружество, за действията на неговия мениджмънт е дадено, според писмо от Държавна агенция „Национална сигурност“, на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Очевидно там, освен текущата дейност по доставяне на вода, се осъществяват и престъпления. Ако Вие не знаете, да вземете някакви мерки в тази посока. Приемете нашата изключителна нашата изключителна загриженост – моята и от името на гражданите на Шумен, че нещата там отиват в посока може би да се фалира това дружество и да се продаде на някого.

явно червената лампа, която свети там, не Ви е светнала достатъчно и вече трябва да Ви светне синята. Защото в други институции са светнали синята лампа. Искам да ми отговорите, ако, разбира се, решите да направите дуплика, кой в крайна сметка ще плати този заем, от чий джоб ще излезе – от някой неизвестен платец или от тези, които плащат сметките на ВиК – Шумен, тоест потребителите на услугата? В крайна сметка, колко още трябва да чакаме, за да бъде сменен този мениджмънт на дружеството?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Иванов, разбирам Вашето притеснение относно състоянието на ВиК дружеството. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като принципал, също има известни притеснения за работата и състоянието на част от ВиК дружествата в България. Искам само да направя уточнение. Това, което казах преди малко, беше, че дружеството е взело кредит на двойно по-ниска лихва, за да заплати просрочени задължения за ел. енергия, които са с два пъти по-голяма лихва на просрочие. Това е един възможен вариант на мениджмънта да намали загубата на дружеството. Вярвам, че и аз, и Вие се съгласяваме, че това е добър подход. Другият начин, по който дружеството се опитва да – вероятно сте запознат, защото виждам, че се интересувате сериозно от състоянието на това ВиК дружество, и към

Опитвам се да Ви кажа, че намаляват задълженията за ел. енергия и се дава глътка въздух на самото дружество, за да може регулярно да изплаща другите задължения, както към служителите на дружеството. Всъщност взетите мерки за събиране на стари задължения водят до резултат, видно от събраните средства, за които дружеството е положило усилия да събере по различни начини: чрез работна група, която събира вземанията; изпращане на писма; телефонни разговори. Голяма част от тези, които са имали задължения към дружеството, са платили изцяло задълженията си, благодарение на тези мерки, които са предприети.

госпожо Аврамова. Следващият въпрос към Вас е отново от народния представител Иван Иванов относно заплащане на винетни такси от жителите на кв. „Макак“ и

Знаем, че има нова политика на правителството по отношение на заплащането на пътни такси и въвеждането на така наречената „електронна винетка“. В резултат на това беше прието Решение № 959 на Министерския съвет от 31 декември 2018 г., с което два квартала на град Шумен, които до този момент не са заплащали такива винетни такси по някаква или друга причина, надявам се Вие да ми отговорите каква, защото

Моля да ми отговорите какви са били мотивите за въвеждането на винетни такси за пътуващите от и за кв. „Макак“ и кв. „Мътница“ на община Шумен? Закупували ли са пътуващи от и до тези квартали винетни стикери до 31 декември

от 2004 г. е утвърден списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса. Републикански път Ι-2 с граница Румъния – Русе – Цар Калоян – Разград Шумен – Девня – Варна и републикански път ΙΙΙ 7003 Дулово – Шумен са включени в този списък. Такса за ползване на пътна инфраструктура – винетна такса, не се заплаща за всички участъци от републиканските пътища, попадащи в границите на урбанизираните територии, трайно обозначени със знаци Д11 „Начало на населеното място“, и Д12 „Край на населеното място“, а също така за обходните и околовръстните пътища. Конкретно на поставения от Вас въпрос. За преминаване по горепосочените пътища до 31 декември 2018 г. също се е изисквало заплащане на винетна такса.

за която се събира винетна такса. Посочените по-горе два републикански пътя отново са включени в този утвърден списък. Тоест републиканските пътища, които визирате, винаги са били в обхвата на таксуваната с винетни такси мрежа. Друг е въпросът дали хората са си купували винетки. Вероятно – да, и са били редовни или не. Такса за ползване на пътната инфраструктура не се заплаща, както вече споменах, когато има трайно обозначени знаци „Начало“ и „Край“ на населеното място. Обръщам внимание на това, че границите на населените места се определят от съответната община и промяната им също зависи от общината. В този смисъл, ако общината сложи знаците Д12 и Д11 за „Край“ и „Начало“ на населеното място извън границите на тези населени места, квартали на град Шумен, тогава те ще попаднат в границите на населеното място като квартали, границите на урбанизираните територии, което, доколкото не съм видяла, но знам, при проверката се установи, че в Общия устройствен план на Шумен от 2011 г. действително те са включени в населеното място. Това предполага тези знаци – Д11 и Д12, да бъдат поставени след тези населени места. В този случай 1 км от републиканския път до „Макак“ и 10 км от републиканския път до „Мътница“ ще бъдат в границите на населеното място. Ако това се случи и ако общината реши да сложи тези знаци след кварталите, тогава не би трябвало да таксуваме с пътна такса

път и са от други краища на България. В този случай поддръжката на пътя, в рамките на населеното място, тези 1 и 10 км, се поддържат по споразумение между общината и Агенция „Пътна инфраструктура“. След многократните разговори с кмета на Шумен и неговото настояване тези пътни отсечки да бъдат освободени от винетна такса,

Ако те преместят пътните знаци за край на населеното място след тези два квартала, тогава ще се пристъпи към обсъждане на споразумение за поддръжката на тези два пътя. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, госпожо Аврамова. Господин Иванов, заповядайте за реплика.

което в дупликата може да ми отговорите защо е станало така. Вие твърдите, че е трябвало да се плаща, но очевидно не се е плащала, защото след въвеждането на тези участъци сега, с новото Постановление, в тази пътна структура, за която трябва да се плащат винетни стикери, хората излязоха на протест затваряха пътя, недоволстват, защото те твърдят, че до този момент не е плащана пътна такса. Ако някой е извършил нарушение, моля да му потърсите отговорност. В противен случай остава открит въпросът каква е била причината – или някой да не си е свършил работата, или действително тези участници са били освободени от плащане на пътни такси. Казахте: да, така е в последното Постановление на Министерския съвет, че където е обозначено с тези знаци – Д11 и Д12, не трябва да се плащат винетни такси. Остава открит въпросът за поддръжката на пътищата кой ще плати поддръжката на тези пътни участъци, ако влязат действително в рамките на населеното място. Да отбележа, че докъм днес и преди 2018 г., и 2004 г. тези квартали винаги са били част от населеното място град Шумен. Те са квартали на град Шумен. Най-вероятно през годините се е случило нещо, но искам да ми обясните. Получих от Вас писмен отговор, че поддръжката на двата участъка на годишна база е над 500 хил. лв. За чия сметка ще бъде тази поддръжка, ако общинският съвет – Шумен, реши да сложи табелите „Населено място“ за тези два участъка? След това ще Ви поискам

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Иванов, дали гражданите на Шумен, които живеят в тези квартали, са плащали винетна такса, нито аз, нито Вие

са имали винетки и са пътували по тези участъци, както и всички други, които са ползвали този участък от републиканската пътна мрежа, са били изрядни. Вече това е практика – всички общини, които имат на територията на на територията на населеното място преминаване на републикански път, сключват споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура“ и се споразумяват за начина на поддръжката на тези пътища. Общините се включват в тази поддръжка. Предстои, ако се променят знаците и се сложи край на населеното място след тези два квартала, Агенция „Пътна инфраструктура“ и община Шумен да обсъдят вариантите за поддръжката на този път, така че и Агенция „Пътна инфраструктура“, и общината да се включат в тази поддръжка. Разбирате, че това е справедливият начин, защото Агенция „Пътна инфраструктура“ ще се лиши от тази от тази такса за републиканска пътна мрежа, която изисква средства за поддръжка, а общината, от своя страна, трябва да поеме част от тази издръжка. Предстои да бъде подписано такова споразумение, ако общината реши да премести тези два знака. В отговора, който сме Ви дали за поддръжката, е описано за какви дейности са средствата, които са визирани, така че там подробно има дейностите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова. Преминаваме към следващия въпрос към Вас от народния представител Георги Гьоков относно експлоатационното състояние и необходимостта от ремонт и срокове за извършването им

Госпожо Министър, въпросът, който Ви задавам, не е оригинален, дори напротив, даже банален, досаден, изтъркан и, каквото още друго да кажете, все ще е вярно за въпросите от този тип. Въпросите, които Ви задаваме аз и колегите, за ремонт на пътища, са продиктувани от това, че хората, които посещават нашите приемни – в случая тези, които организирам аз като народен представител в Двадесет и седми многомандатен избирателен район – Стара Загора, ги поставят пред мен и колегите. В контекста В контекста на еднотипните и в по-голямата си част отрицателни отговори на такива въпроси относно състоянието и ремонта на републикански пътища в различни части на страната, които получаваме аз и останалите народни представители, този въпрос е излишен, но хората от съответните райони, които добросъвестно плащат винетните такси, въпреки че Вие се съмнявате дали ги плащат или не, и че не можем да установим дали са ги платили, но те се интересуват защо техните пътища са в лошо експлоатационно състояние и парите все не достигат за ремонта им. В случая Ви задавам въпрос за един третокласен републикански път – III-5007. Това е пътят през старозагорските села Ягода – Шаново – Зимница – Ветрен – Николаево – Гурково – Конаре – Твърдица, като последното е в Сливенска област. Този въпрос ми беше зададен в ефир при едно мое участие в местна телевизия. Тоест, хората се интересуват от техните пътища. В тази връзка, моля да ми представите актуална информация за състоянието на този третокласен републикански път и да ми отговорите на следните въпроси: има ли готов проект за ремонт и рехабилитация на въпросния път? Включен ли е в ремонтната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2019 г.? При условие, че не е включен в ремонтната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2019 г., в какви времеви хоризонти ще му бъде извършена необходимата рехабилитация и ремонт и кога жителите и гостите на селата от района ще имат възможност да се придвижват по нормални пътища, в това число и по този ремонтиран третокласен път? Благодаря Ви.

ще започна с това, че въпросът Ви не е банален, не е изтъркан, но докато в единия от отговорите трябва да обяснявам защо се искат в Агенция „Пътна инфраструктура“, в другия трябва да обяснявам защо няма достатъчно за ремонт на републиканската пътна мрежа. Всъщност казах, че съм сигурна, че хората са редовни и плащат винетни такси. Към същността на Вашия въпрос е и моят отговор. Третокласен път III-5007 – Ягода – Конаре – Твърдица е с дължина 36 км, като около 32 км от тях са в област Стара Загора, а останалите в област Сливен. Отсечката в Сливенска област се изкърпва регулярно, част от нея попада в урбанизираната територия на град Твърдица и в този участък поддържането на пътя е ангажимент на общината, която полага грижи съгласно сключен споразумителен протокол между Агенция „Пътна инфраструктура“ и община Твърдица за съвместно финансиране на поддръжката на републиканските пътища в урбанизираната територия на Твърдица през 2019 г. В лошо състояние е участъкът от третокласния път в област Стара Загора, като с най-нарушени транспортно-експлоатационни качества е отсечката между населените места Ягода и Зимница с дължина около 8 км. За подобряване на част от нейното състояние през тази година Агенцията е осигурила 630 хил. лв. Ще бъде извършено преасфалтиране по цяла дължина на участък с дължина около 2 км между посочените населени места. Дейността е възложена по линия на текущото поддържане и ще бъде изпълнена при настъпване на благоприятни метеорологични условия, с оглед спазване на технологичните изисквания за ремонт. За цялостен ремонт на път III-5007 няма готов проект. Конкретен ангажимент за ремонта на пътя на този етап не мога да поема, тъй като Инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2019 г. е в процес на изготвяне и утвърждаване. По прогнозни оценки на експерти за цялостен ремонт на този път са необходими близо 11 млн. лв., както е необходимо и изготвяне на техническа проектна документация. След като бъде определена финансовата рамка на ремонтните програми на АПИ тази година, ще се разгледат и възможностите за проектно и финансово обезпечаване на ремонта на този третокласен път. АПИ полага усилия да осигурява безопасността на движение в участъка с методите и средствата на текущото поддържане и в периода 2017 – 2018 г. са изпълнени такива дейности за изкърпване на настилката, подравняване на банкети, ландшафтни мероприятия и други. Уверявам Ви, че до изпълнението на цялостния ремонт на пътя Агенцията ще продължи да полага нужните грижи за поддържането му и за осигуряване на безопасността на пътуващите по него. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова. Господин Гьоков – за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри! Уважаема госпожо Министър, аз Ви благодаря за отговора.

точно поехте като ангажимент. Аз на бързо чуване разбрах, че има осигурени за тази година 630 хил. лв. за рехабилитация и за ремонт на пътя. За цялостен ремонт парите са непосилни към момента за Агенция „Пътна инфраструктура“ – 11 млн. лв., които са доста сериозна сума. Аз ще приема отговора Ви, дано го приемат и хората, които живеят в тези села. Иска ми се да поразсъждавам малко и за винетните такси. Виждате ли несправедливост в тях? В едно малко село хората си плащат редовно винетната такса и, първо, те в по-голямата си част са в доста по-ограничено пространство, отколкото живеещите в един голям град – могат да карат, без да си купят винетки. Плащайки си тази винетка, защото неминуемо при тези малки площи, в които могат да карат без винетки, а им се налага да навлязат в републикански път и да плащат, за което е необходимо плащането на винетна такса, се сблъскват с тези не добро състояние, най-меко казано. Може би не е важно толкова много за много голяма част от хората, живеещи дори в област Стара Загора и България, точно този път Ягода път Ягода и нататък до Твърдица през всичките села, но за тези хора, които живеят в тези осем села, е изключително важно да имат добър път. Аз ще бъда благодарен, предполагам и хората ще бъдат, ако поне

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, нашият въпрос е относно престъпността и полицейското присъствие в село Динково, община Ружинци. Обществено достояние станаха проблемите на това видинско село. Неволите на хората от селото са големи, както самите те твърдят, че живеят в страх и спят с брадви и ножове до главите си заради многото обири. Един пример в тази насока. Последното престъпление се е случило на втория ден след Коледа, когато възрастен мъж е бил нападнат и обран до стотинка. Самият обран живее в крайна бедност, а това е петият обир, повтарям, петият обир в дома му само за последния месец. Жителите на село Динково са около 60 души, предимно възрастни хора, и по-голямата част от тях също са жертви на набези на крадци и обирджии. Принудени са да си барикадират вратите и прозорците и да разчитат на молбите, които отправят – да не са следващите. Кметът на селото е вдигнал ръце и е безсилен да се справи с проблема, а едва ли е точно негова работа и задължение да се справя с обири, кражби и грабежи, изобщо с битова престъпност. В един репортаж по една национална телевизия се твърди, че последният обир е разкрит и са заловени двама неосъждани 18-годишни младежи, които са признали за грабежа, но по всяка вероятност ще бъдат осъдени условно. Уважаеми господин Министър, наясно сте, че село Динково е само един пример. пример. То не е единствено българско село в това положение. В същото положение са по-голяма част от българските села. Предвид тази картинка, която описах, в същото време в основните приоритети за управление на настоящото мнозинство и на правителството в Програмата за управление за периода 2017 – 2021 г. са заявени сериозни намерения за справяне с битовата престъпност – Глава В тази глава, която е именувана „Обществен ред и сигурност“, е записано: „Полицейско присъствие във всяко населено място, териториално преразпределяне на кадровия ресурс с цел увеличаване на униформения полицейски състав в малките и средно големи населени места“. Това е поет ангажимент, това е едно обещание на партия партия ГЕРБ в своята предизборна платформа. Вече сме 2019 г., картинката е съвсем друга и тя е грозна и представлява това, което описах. описах. В тази връзка, моля за Вашия отговор за следното: какво е полицейското присъствие в село Динково – община Ружинци, област Видин? Какви мерки е предприело МВР за намаляване на престъпността на територията на селото и ефективни ли са те? Какъв е броят на извършените престъпления на територията на селото и каква е тяхната разкриваемост? С други думи бих могъл да перифразирам и да обобщя:

Политиката по противодействие и превенция на конвенционалната престъпност е определена като приоритет в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. Устойчивите резултати по отношение ръста на разкриваемостта на регистрираните престъпления и намаляване на техния брой представляват дългосрочна цел за органите на Затова се предприемат конкретни мерки, насочени към оптимизация на дейностите, подобряване на кадровото и ресурсно осигуряване на ведомството, засилване на взаимодействието с местната власт и други ангажирани институции, активизиране на сътрудничеството с частните охранителни фирми и гражданите, дискутират се възможностите за взаимодействие, както и проблеми, свързани със спецификата на съответните райони. С цел подобряване на организацията на работа и повишаване на ефективността в борбата срещу конвенционалната престъпност МВР работи по утвърден план за противодействие на конвенционалната престъпност населените места, в които няма постоянно полицейско присъствие. Създаден е и постоянен екип от ръководни служители, които обезпечават координацията, контрола и взаимодействието между полицейските структури в страната. Във всички областни дирекции са сформирани мобилни екипи от служители на Охранителна, Криминална и Икономическа полиция, които посещават малките населени места. Целта е да се срещнат с представители на местната власт и с гражданите за обратна връзка, касаеща състоянието на обществения ред и престъпността в тези населени места. През 2018 г. са осъществени близо осем хиляди посещения в над пет хиляди села без постоянно полицейско присъствие, като някои от тях са посетени повече от веднъж. Получени са над 1500 сигнала, като 39% от тях налагат реакция от други институции и съответно са препратени към компетентните към тях, а другите касаят действия на Министерството на вътрешните работи. Сигналите от компетентност на МВР са свързани основно с нарушения на Закона за движение по пътищата и на обществения ред, в това число унищожаване и повреждане на имущество, нарушаване на нощната тишина, междусъседски конфликти, отчитат се и кражби, незаконна сеч, измами, незаконно присъединяване към електропреносната мрежа и други. През 2018 г. мобилни екипи са посетили 146 малки населени места в област Видин. Проведени са 172 срещи, на които са получени 40 сигнала, 50% от тях са от компетентност на други институции. Само за последното тримесечие на 2018 г. са сформирани 11 мобилни екипа от полицейски служители, които по утвърдени графици са посетили общо 32 малки и отдалечени населени места на територията на област Видин. Проведени са 38 срещи с кметовете и жителите, при които са получени два сигнала за извършени престъпления в селата Тошевци, община Грамада и село Върбовчец, община Белоградчик, съответно за упражняван системен тормоз от роднина и от психично болно лице. От началото на месец октомври 2018 г. за подобряване дейността по превенция и противодействие на битовата престъпност е създадена организация за посещение на населените места и от екипи на Дирекция „Жандармерия“. До 15 януари тази година за цялата страна са посетени общо над 12 хиляди населени места. В област Видин посетените селища са общо 384. Областната дирекция на МВР – Видин, публикува на своята интернет страница информация за регулярни срещи с местното население, провеждани както от служители на областната дирекция, така и от началника районно управление – Белоградчик. Конкретно за село Динково – то е част от община Ружинци и се обслужва от полицейски участък – Ружинци, към Районно управление – Белоградчик, с петима полицейски служители, които отговарят за десет малки населени места и общо четири хиляди жители. През 2018 г. на територията на Районно управление – Белоградчик, са проведени 52 съвместни специализирани операции със служители на Зонално жандармерийско управление – Монтана. Провеждат се и съвместни операции със служители на „Пътна полиция“,

По повод на излъчения на 28 декември 2018 г. по Нова телевизия репортаж за битово престъпление в село Динково, община Ружинци, е изготвена справка, която показва, че за периода от 1 януари 2018 г. до 11 януари 2019 г. са регистрирани общо девет сигнала за извършени престъпления на територията на Четири от регистрираните престъпления са разкрити, две са прекратени, като в единия случай не се касае за престъпление на битова основа. По три от престъпленията разследването продължава. Конкретно по описания в репортажа случай за нападнат и ограбен възрастен жител на селото, извършителите незабавно са разкрити и са получили осъдителни присъди. Въпросните лица са извършители на още две кражби от същия възрастен мъж, за които са образувани досъдебни производства и предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Всички вещи и пари, обект на посегателството, са открити и възстановени на пострадалия. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Господин Министър на вътрешните работи, смятам, че Вие сте изключителен професионалист. Имал съм възможност да наблюдавам Ваши действия по време на на полицейски акции и смятам, че много добре се справяте, но сега се налага политически да отговаряте на въпросите. Сигурен съм, че надали Ви харесва ситуацията с битовата престъпност в страната, не знам обаче до каква степен има политическа воля за справяне с битовата престъпност. Сега няма да анализирам отговора, но ще го прочетем внимателно, защото в такива моменти, когато се отговаря, много неща се пропускат, а получихме доста информация и за село Динково, и за област Видин. на мен ми направи впечатление едно нещо. Долу-горе ми казахте накрая, че има девет сигнала за около един месец в периода – толкова го сметнах набързо, а в същото време има 8 хиляди посещения за миналата година – не разбрах в колко села, но запомних, че няколко села са посетени повече от веднъж, което значи, че повечето са посетени веднъж. При девет сигнала за един месец и при едно посещение в годината, малко ми е странно как ще се справим с тази битова престъпност. Извинявайте, но ще Ви кажа, че отговорът съдържа изключително много статистика и малко намерения за справяне с проблема или виждания как да се справим с проблема.

поводът за въпроса е село Динково, но като село Динково в България са почти две трети от селата. Може и да пресилвам малко, но е много голямо количеството на селата, които са в същото положение като село Динково. Задаваме този въпрос не за да се заяждаме с Министерството на вътрешните работи или с Вас като министър, а по-скоро да Ви насочим и да Ви обърнем внимание върху проблемите на българските села,

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, първо, искам да благодаря за оценката на професионалните ми качества. По въпросите, които поставихте. Най-вероятно не сте забелязали, че периодът за тези девет сигнала касае 1 януари 2018 г. – 11 януари 2019 г., говорим за година и един месец. По отношение на цифрите може би трябва да уточня, че в по-голяма част от населените места има постоянно полицейско присъствие, което се изразява в съответните полицейски участъци, районни управления, полицейски и младши полицейски инспектори, които трайно обслужват тази територия. Работата на тези мобилни екипи е да тези мобилни екипи е да посетят малките населени места от типа на конкретното село, с цел да получим обективна обективна информация, както от кметовете на тези населени места, така и от гражданите и тази информация да бъде получена пряко от служители на областната дирекция. Един вид обективизиране на информацията, която получаваме и от районните инспектори, а и по този начин даваме трибуна на гражданите да изкажат всички свои притеснения, за да можем ние да планираме последващи действия. На база на посещенията и анализ на сигналите ние планираме и операциите, които извършваме основно с Дирекция „Жандармерия“, като една структура, която е създадена точно с такава цел – реагира там, където има ясно очертани по-сериозни проблеми. По отношение на трайната политика по противодействие на битовата престъпност. Убеден съм, че полагаме изключителни усилия, имаме политическа подкрепа и воля, тя се изразява както в отпуснатите средства за окомплектоване на полицейския състав, така и за средствата, които са отпуснати за закупуване на нови автомобили, компютри, техника. В момента са в ход различни обществени поръчки, които ще затвърдят капацитета на Министерството на вътрешните работи. Статистиката посочва, че за 2018 г. имаме близо 11% намаление на извършените кражби от този тип и увеличаване на разкриваемостта на тези престъпления. Има населени места, в които обстановката доста е променена. Има населени места в Плевенско – знаете, че преди години там имаше сериозни проблеми с тази престъпност, към момента всички тези извършители са в затвора. Отчитаме нулева престъпност за дадени населени места. Естествено, това не бива да ни успокоява, тъй като това е постоянен процес и натискът трябва да е постоянен, за да постигнем някаква положителна тенденция. Мисля, че в последните две години тази тенденция е налице. Надявам се с усилията да се утвърди и да работи. Не казвам, че сме свършили цялата работа, но това е един проблем, който в крайна сметка не е свързан само и с дейността на Министерството на вътрешните работи. Точно поради тази причина активно провеждам срещи с кметовете на населени места, тъй като те по Закона за местното самоуправление и местната администрация имат задължения по опазване на обществения ред, дори в някои случаи имат власт върху органите на МВР, когато става въпрос за опазване на обществения ред. Така че търсим диалог и смятам, че само с такъв диалог, очертаване ясно на проблемите и ефективно използване на силите можем да постигнем резултат. Естествено, трудно е във всяко едно малко населено място да има постоянно полицейско присъствие. Имено затова приемаме този гъвкав подход, за да реагираме на най-наболелите проблеми. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаеми господин Маринов. Няма повече въпроси към Вас. Преди да пристъпим към въпросите към господин Нено Димов – министър на околната среда и водите, искам да Ви кажа, че най-вече от уважение към българските граждани, които ни гледат, но не по-малко от уважение към задаващите и отговарящите на въпроси, не съм си позволил да прекъсна никого, но все пак

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! уважаеми колеги! Според актуалната информация от Българската агенция по безопасност на храните в края на 2018 г. са регистрирани 13 обекта за обезвреждане на странични животински продукти на територията на страната.

За останалите обекти, които осъществяват съответната дейност и имат разрешения, не е предоставена информация. Ако евентуално Вашето министерство не знае, имаме писмен отговор от министър Порожанов, в който са описани 13-те обекта и къде се намират – можем да Ви го предоставим. В тази връзка ние задаваме днес въпрос, който е следният: включени ли са в системата на контрол за спазване на екологичните изисквания мобилните инсинератори, които имат разрешение за осъществяване на дейност по обезвреждане на животински отпадъци? Министерството на околната среда и водите има ли процедури по регулярно отчитане на показателите на околната среда, специално от мобилните инсинератори и съответно тяхното предоставяне на компетентните органи, които са регистрирали обектите съгласно чл. 259 и чл. 259а от Закона за ветеринарномедицинската дейност? Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Господин Димов, заповядайте за отговор.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 ново уведомление за инвестиционно предложение за мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове по смисъла на Регламент ЕО 1069/2009 Министерството на околната среда и водите е информирало Министерството на земеделието, храните и горите и по-точно Българската агенция за безопасност на храните за нормативните изисквания по околна среда, на които трябва да отговарят разполагането и дейността на такива инсталации. Указани са критериите за процедиране на инсталациите за изгаряне на животински трупове по преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда, както и за капацитетите за комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда. Изпратени са и указания по отношение на изискванията на законодателството за управление на дейности по отпадъците. Предвид законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух са посочени случаите, когато за такива мобилни инсталации са приложими изискванията за реда и начина за измерване на емисии за вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обектите с неподвижни източници, както и за контролните измервания, които е необходимо да бъдат извършвани и в случаите на мобилност на инсталациите. Предвид спецификата на процеса е изискано от възложителя да извършва собствени периодични измервания или собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. От страна на районните инспекции по опазване на околната среда и водите е подчертана необходимостта от извършване на стриктен контрол относно вида и изгарянията на страничните животински продукти. Българската агенция за безопасност на храните, както самият Вие отбелязахте, е органът, който отговаря по Закона за ветеринарномедицинската дейност, и дължи да уведоми Районната инспекция по околна среда, на чиято територия се предвижда да работи мобилна инсталация преди започването на дейността на конкретния обект. А всъщност информация за 13-те обекта, които Вие споменахте, мога да помоля парламентарния секретар – в момента не съм в състояние да дам, да Ви изготви и предаде в следващите дни. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа министри! Аз лично съм притеснена от отговора, който получихме, защото това е трети път, в който ние задаваме въпросите, свързани с инсинераторите и изгарянето на животински трупове. са обектите, от тях двата екарисажа не работят от месец февруари 2018 г. Годишно в България между 12 и 14 хиляди тона животински отпадъци се унищожават. Цялата дейност е прехвърлена на инсинераторите, съответно те са мобилни, има изисквания към тях, но министърът на земеделието казва, че контролът за чистотата на въздуха е към Министерството на околната среда и водите и няма данни за замърсяване на въздуха. Мръсният въздух в големите градове няма, вероятно не отчита, дейността на инсинераторите, но пак в тези регламенти е записано, че инсинераторите, особено за животински трупове, се използват само за локално предотвратяване на зарази, а не за осигуряване на цялостната дейност по обезвреждане на животинските отпадъци. Допълнителните въпроси, които имаме към Вас, и моля – ако не сега, в следващ момент, да ни предоставите информация все пак изисква ли се оценка за действието върху околната среда? Не го разбрах от Вашия отговор. За пример мога да дам, че за мобилните мандри, които едва ли замърсяват толкова околната среда, основно изискване е те да имат оценка за въздействие върху околната среда. Второ, изискват ли се пречиствателни съоръжения да имат тези съоръжения? В техническата документация, с която най-вероятно Агенцията по храните не може да се справи, би следвало от Министерството на околната среда и водите да има експерти, които да могат да преценят тази документация. Трето, техническата спецификация също обект ли е на контрол от гледна точка на износването на тези съоръжения? По простата причина, че както каза моят колега, 11 млн. лв. са платени в рамките на седем-осем месеца, 12 хиляди тона трупове от животни са унищожени и тези съоръжения имат някаква годност, някакви часове, в които те могат да работят безотпадно. Тези въпроси са важни, защото ако ние вървим в тази посока да неглижираме проблема, да неглижираме факта, че тази пепел, която се получава, след това трябва по специален ред да бъде съхранявана и извозвана, ми се струва, че всички останали мерки, които могат да се предприемат по отношение на въздуха, ще бъдат с ограничено въздействие и ограничен резултат за нас. МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Бъчварова. Уважаеми господин Министър, заповядайте за дуплика. Уважаема госпожо Бъчварова, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! За да бъда максимално коректен в отговора, трябва да разделим нещата, за които имаме компетентност и нещата, за които нямаме. Ако говорим за износване, ако говорим за тези пари, за които споменахте и за обема, това не е нещо, което притежаваме като информация и което може да коментирам. коментирам. Вие завършихте с един важен въпрос – какво се случва с това, което е остатък от изгарянето, там тези мобилни станции трябва да имат договори със съответни оператори на получаване получаване на отпадъците, които имат право да приемат такъв тип отпадък. Тоест това е нещо, което се контролира. Когато говорим обаче за най-общия въпрос, който зададохте – дали подлежат на оценка за въздействие на околната среда или не, не смятам, че някой, който се занимава с това, не може да направи разлика между Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда, които казват кои обекти подлежат на задължителен ОВОС и кои не подлежат на подобен ОВОС. Спецификата при мобилните станции, примерно с пречиствателните съоръжения, е, че тяхната цел е да отидат от място на място – да решат проблема на място, и да бъдат преместени на друго място. Ако те изпълняват тази поредица, тогава би трябвало да няма проблем. Факт е, че вероятно визирате случаи, в които те стоят твърде дълго, но, за съжаление, няма ясна дефиниция и ясно разграничение кога една мобилна станция става стационарна, защото за да бъде стационарна, трябва да има СМР, а когато няма СМР, тя се брои мобилна. Тук може би действително трябва да помислим как по-точно да дефинираме колко време означава престоят за мобилност и колко – не. Това е нещо, за което, в интерес на истината се опитваме да намерим разумно решение, но е трудно от гледна точка на това, че когато няма СМР, по дефиниция е мобилна и респективно се брои като такава и минава по друг критерий, много различен от това, което Вие казахте, и сте напълно права за стационарните, които минават по много ясни процедури. Така че разбираме въпроса и продължаваме да го следим. Ще помоля през парламентарния секретар да Ви бъде изготвена точна информация за всички проверки – аз по-скоро разбрах въпроса за конкретния случай, който има, и ще Ви предоставя тази информация в рамките на следващата седмица. Не е задължително да ми отправяте писмен въпрос, ще се погрижа отговорът да пристигне при Вас. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос към Вас е от народния представител Милко Недялков относно изпълнението на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Заповядайте, господин Недялков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Министър! Този въпрос вълнува от дълго време обществото в България. Правени са няколко опита за неговото разрешаване. В миналото помним и съхраняването на тези излезли от употреба пестициди и други препарати в БББ-кубове и така нататък, с подписването на Споразумението с Конфедерация Швейцария – поне аз смятам, този въпрос може да се реши. Искам да внеса една поправка, че е играна обществена поръчка за 215 склада, а не за 216, както съм написал. Трябва да бъдат обезвредени 4388 тона, страната е разделена на шест региона, има две спечелили фирми по три региона, в които трябва вече да са започнали обезвреждането на тези опасни, излезли от употреба пестициди и други препарати. Моят въпрос към Вас е такъв, господин Министър: ще бъде ли спазен и последният обявен срок за изпълнението на Проекта, който трябва да доведе до намаляване на риска за здравето на повече от 2 милиона и 250 хиляди граждани, които живеят в където има такива складове, където са тези складове? Също така, след като този срок беше вече няколко пъти многократно отлаган – беше 31 май 2019 г., сега вече е 7 декември тази година, моят въпрос е: как са избрани изпълнителите на основните дейности по Проекта и имат ли те капацитета за неговото качествено реализиране? Сами знаем, че дейностите по Проекта предвиждат преопаковане, временно съхранение, износ с цел обезвреждане и окончателно унищожаване

негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в 215 склада на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията по технология, гарантираща обезопасяване. Общият брой на общините, на чиято територия се намират тези складове, Стойността на Проекта е 23,4 млн. швейцарски франка. Изпълнението стартира с подписването на договора за финансиране на 21 април 2015 г. и се очакваше да приключи на 31 май 2019 г., но в процеса по възлагане на дейностите е бил забавен поради многократни обжалвания от страна на участниците в процедурите по обществените поръчки. Поради това забавяне предприех действия за удължаване на крайния срок и за приключване на дейностите по Проекта, проведох множество срещи, включително и на политическо ниво, при което постигнах съгласие с швейцарската страна за максимално възможното удължаване на срока, което е до 7 декември 2019 г., и естествено на първия въпрос, който ми зададохте – ще направим всичко възможно в рамките на този срок до 7 декември този проект да бъде завършен. Ще кажа след малко защо имам убеждението, че ще спазим този срок. Основните дейности по Проекта са възложени чрез обявяване на поръчка с предмет „Преопаковане, транспортиране, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи устойчиви органични замърсители и пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита с шест обособени позиции на обща стойност 29,6 млн. лв. без ДДС“. Обществените поръчки са възложени по прозрачен и конкурентен начин, а именно чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, като всички документи от проведения избор на изпълнители са публикувани и достъпни на профила на купувача възложител ПУДООС.

Пестицидите ще бъдат обезвредени в инсинератори в Швейцария и във Франция при най-високи екологични стандарти. Изпълнителите са водещи компании в бранша с голям опит и изпълнени изпълнени множество подобни проекти в международен мащаб, което е гаранция за качеството и безопасното премахване на последиците, поради обезвреждането на излезлите от употреба пестициди. На 27 септември 2018 г. са сключени два договора по обособени позиции с номер 2 и 3. Отново поради обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител по обособените части 1, 4, 5 и 6 са сключени договори с изпълнителите… Всъщност сключването на договорите се забави до ноември месец, като на 10 ноември са сключени тези договори, след като беше дадена възможност за предварително изпълнение. На 9 януари Върховният административен съд постанови решение, с което съдът отхвърля жалбата на участника и остави в сила решението на възложителя по избора, така че вече са стартирали и шестте позиции. Затова се надявам, че в рамките до 7 декември… Между другото само ще кажа, че за процедурите по нотификация на държавите, през които трябва да се премине, и прочие, също са в ход, така че са задействани по всичките линии. Благодаря.

Нека с този отговор внесем наистина и успокоение в голяма част от неселението, което живее в близост до тези складове, претъпкани с негодни пестициди и други химикали повече от 30 години. Искам да заявя, че може би ще трябва със съдействието на областните управители, които също са вписани в договорите, да се направи по-строен график, за да могат да бъдат почистени първо тези складове, които съдържат най-голяма опасност. съдържат най-голяма опасност. Например на територията на района, от който съм аз, са една десета от складовете, които са в обществената поръчка,

71 тона, Прелом, който е известен – 20 тона, също така – Летница, който е оставен в резервните, също голям склад, който е с 43 тона, и така нататък, и така нататък. Може би със съдействието и преди всичко с организацията, която трябва да осъществи Министерството на околната среда и водите и областните управители, трябва да се ускорят процедурите, за да може в удобно

Няма да има дуплика. Няма повече въпроси към Вас. Преминаваме към единствения и последен въпрос за днес към госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, която ще отговори на въпрос на народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев относно състоянието на язовирите, стопанисвани от НЕК ЕАД. Заповядайте, уважаеми господин Бойчев. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Петкова, Вие като министър, трябва да гарантирате електроенергийната сигурност на страната. Големите водноелектрически централи компания са един от основните елементи от системата. Знаете, че за пореден път с колегата Ерменков поставяме този въпрос към Вас. За съжаление, и през изтеклата година сме свидетели на, да се изразя, не много логични управленски решения в този сектор. Имам предвид това, че по време на летния период беше спряно производството на електроенергия от така наречените „американски“ централи и за сметка на това потреблението беше компенсирано с производството на електрическа енергия от водноелектрическите централи на Националната електрическа компания, което доведе до изпразване на язовирите. Към днес, към този месец може да се каже, че язовир „Батак“ от най-ниско работно ниво, което трябва да бъде – 1093 метра, състоянието му е 1100 – почти

на 516, тук дори сме и под най-ниското работно ниво; „Кричим“ е в подобно състояние. С една дума – почти не могат да бъдат ползвани водните запаси от язовирите за производство на електрическа енергия. По моя информация Вашият колега министър Димов, който преди малко си тръгна от залата, е издал редица постановления и актове, в които са констатирани нарушения за използване на язовирите по графика, който утвърждава, знаете, Министерството на околната среда и водите.

Уважаема госпожо Министър, заповядайте за отговор. благодаря за въпроса. Актуален е, навременен е с оглед и на метрологичната обстановка, която наблюдаваме в момента. Господин Бойчев, Вие малко изместихте темата може би на зададения въпрос, или по-скоро я разширихте. Тя е свързана с производството на електрическа енергия от водноелектрически централи, докато формулираният въпрос е: какво е моментното състояние на язовирите, стопанисвани от Националната електрическа компания, и по-специално от предприятие „Язовири и каскади“? Аз ще кажа какво е моментното състояние, а може би след това в реплика ще доразвия въпроса, който Вие поставихте. На конкретния въпрос: Националната електрическа компания чрез своето предприятие „Язовири и каскади“ стопанисва и управлява 19 броя комплексни и значими язовири, които имат национално значение. Предприятие „Язовири и каскади“ е експлоатационно предприятие от структурата на Националната електрическа компания и изпълнява техническата експлоатация, поддържане и ремонт на 41 броя язовирни стени и изравнители, и хидротехнически съоръжения към тях, обезпечаващи събирането на вода, нейното съхранение и подаването ѝ към различни консуматори. Съгласно нормативно установения ред, всяка година се провеждат пролетни и есенни технически прегледи на всички хидротехнически съоръжения и съответно се извършват необходимите изпитания. На база на резултатите от тези технически прегледи, извършени през предходната година, се изготвят производствени програми на Националната електрическа компания. Производствените програми на НЕК, по-конкретно на предприятие „Язовири и каскади“, за 2019 г. с възстановяване и подобряване на техническото състояние на съоръженията са предвидени ремонти на 9 броя язовирни стени. Към настоящия момент състоянието на водоемите във водостопанско отношение е в рамките на нормалното за зимния сезон. При всички водоеми е наличен достатъчен свободен обем за поемане на очакван приток при интензивно снеготопене. Наличните обеми в язовирите от долното поречие на река Арда, за което е характерно

е подаването на ежедневна, декадна и месечна информация, съдържаща водобалансова оценка на стопанисваните от тях водохранилища към Министерството на околната среда и водите. Ежедневно към Министерството на околната среда и водите и трите басейнови дирекции, на чиято територия има разположени водоеми, стопанисвани от НЕК, се подава справка за състоянието на тези язовири. В системата на предприятие „Язовири и каскади“ има изготвени 19 аварийни плана за 13 язовирни района, един хидротехнически комплекс и ремонтна база, текущо се актуализират. Аварийните планове за действие се съгласуват с органите на местното самоуправление, органите на Министерството на вътрешните работи, собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реките и съгласно конкретния случай. Копие от всеки Актуализиран авариен план се поддържа в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи. Съгласно аварийните планове са обособени аварийни складове, оборудвани с необходимата техника и материали, осигурени са необходимите ресурси за реализация при необходимост на предвидените мерки в аварийните планове. поречията на реките – на разстояние 500 метра след язовирните стени, поддържани от предприятие „Язовири и каскади“, те са в изправно състояние и имат нужната проводимост. В заключение, следва да отбележа, че хидротехническите обекти, стопанисвани и управлявани от Националната електрическа компания са в добро техническо състояние и съоръженията им се експлоатират без ограничения. Това се отнася както за язовирните стени и съоръженията към тях, така и за хидромеханичното и електрическото им оборудване. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петкова. Заповядайте, господин Ерменков, за реплика. естественото предположение, че когато членове на Комисията по енергетика задават въпрос към министъра на енергетиката, не става въпрос за техническото състояние на язовирите, което е от компетентността на Министерството на регионалното развитие, като въпроси докъде са докарани нещата и контролът там, нито пък за това, което е от компетентността на Министерството на околната среда и водите. Както и да е. Аз ще се опитам да внеса допълнителна яснота към въпроса с няколко числа и защо сме разтревожени от състоянието на язовирите, и въобще от производството на електроенергия. Както господин Бойчев каза, за производство на електроенергия от АЕЦ и от „Контур Глобал“ в общи линии производството през 2018 г. в сравнение с 2017 г. е с 560 408 мегаватчаса по-малко, което в резултат на това, че двете централи не са работили и произвеждали електроенергия генерира приблизителна загуба от 10 до 15 млн. лв. – за системата имам предвид. В същото време това недопроизводство довежда до производство на електроенергия от водноелектрическите централи за покриване на търсенето. Продадените количества електроенергия от ВЕЦ за трите месеца през лятото – юни, юли и август

и пиковата цена – тук отварям една скоба, че водноелектрическите централи са именно онези централи, които трябва да покриват пиковото потребление на електроенергия, а не да продават бандова електроенергия, и, като казвам, че тази разлика е някъде около 100 лв., само затова че те са продавали на бандова, а не на пикова цена, загубите са някъде около 90 млн. лв. Това е чистата сметка, както искате го смятайте, но това е. Когато направиш разлика между бандова и пикова цена, толкова се получава. Състоянието, както чухте, на язовирите е критично не от гледна точка на тяхното техническо състояние или това че ще има опасност да прелеят, а от това, че

Като включим и закъснелите ремонти и рехабилитации, които се случиха в последния момент, за да не изпуснем европейските пари, а не на времето и в график, който трябваше да бъде, имаме обща загуба на мощности от около 700 мегавата – 695, за да бъда по-точен. При това положение и при факта, че през първите 15 дни на годината предприятията на БЕХ са продали на борсата електроенергия средно 14% по-малко от обичайните количества, които продават

62%. Никак не е чудно защо цените на борсата са толкова високи – това е нещо естествено, когато има високо търсене и занижено предлагане. В тази връзка, госпожо Министър, понеже ще имате правото на дуплика, ще Ви помоля да отговорите на мен, и на господин Бойчев: какви мерки ще предприемете по отношение на това – не искам да го определям, защото не ми е в компетентността да давам определения дали е престъпно или не, управлението, но мога да си позволя да кажа, че е непрофесионално, на системата от държавни водноелектрически централи? В името на колегиалните отношения, които винаги сме имали, госпожо Министър, Ви съветвам да назначите съответната проверка Вие, защото, предполагам, че ако не го направите Вие, нищо чудно да го направи прокуратурата на основание на тези факти, които сега сме изнесли. Накрая ще цитирам премиера ни: „Тук в този случай виждам всички основания не само да се включи, но и да светне с всичка сила една синя лампа“. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Уважаема госпожо Петкова, заповядайте за дуплика, ако желаете.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 на формулировката на въпроса. Разбира се, когато министърът на енергетиката и член на Енергийна комисия си комуникират, не би трябвало да има никакво разминаване по отношение на това какво пита единият и какво отговоря се получи изместване на темата, тъй като Вие сте формулирали Вашия въпрос, той е тук, аз мога да цитирам, формулирали сте конкретно: по отношение състоянието на язовирите, стопанисвани от НЕК. И казвате – с оглед на това, че темата е много наболяла, Вие се надявате, че аз няма да използвам правото си да отложа въпроса. И аз наистина изцяло се присъединявам към Вас

Отделно от това Националната електрическа компания, както знаете, има ангажименти по делото „БЕХ Електричество“, заедно с другите две държавни компании, които са производители на електрическа енергия – АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица изток 2“. Тези ангажименти са свързани с това всяко едно от тези дружества да доставя необходимото количество електрическа енергия на борсата за пазар ден напред, така че да бъде гарантирана ликвидността на този пазар. Съгласно ангажиментите, които ние изпълняваме по делото „БЕХ Електричество“,

Още една особеност, която Вие също много добре знаете, и тя е свързана със Закона за енергетиката. Знаете, че до края на 2018 г. Националната електрическа компания имаше ангажимента да изкупува и да продава цялата електрическа енергия от възобновяемите енергийни източници. За да може НЕК да управлява този процес, по всяка вероятност е имало периоди, в които е формирал микс и от собствената си енергия, за да може да реализира тази енергия от възобновяемите енергийни източници. Но категорично мога да кажа, че не е имало спиране на американските централи, за да може НЕК да продава своята енергия. Ако видите информацията, която се съдържа на сайта на електроенергийния системен оператор, тя е ежедневна, ще видите, че има случаи и те не са никак малко, за съжаление, в които една от централите от Маришкия басейн регистрира висока аварийност. Когато е налице такава висока аварийност, естествено трябва да се активира мощност, която да може да осигури енергията за регулирания пазар. Всички останали количества електрическа енергия, има ангажимент да осигури, дружествата от държавната енергетика продават своята енергия единствено и само на Българската независима електроенергийна борса. Енергията се продава на различните платформи в зависимост от това какви са съответно потребностите и на бизнеса, и на търговци на електрическа енергия. Така че всичко онова, което трябва да се направи съгласно закона, аз използвам случая, за да Ви уверя, че се прави и е факт. Ако има, разбира се, някакви претенции по отношение на търговското поведение на Националната електрическа компания, Вие знаете, че Комисията за енергийно и водно регулиране вече има специални правомощия и такава проверка може да бъде извършена по всяко време. Благодаря Ви за вниманието. Всъщност, мога да Ви предоставя информация за състоянието на язовирите, за да видите, че всички язовири, които стопанисва Националната електрическа компания, са на нива над 60%... …75% е било към днешна дата, само че миналата година. Към настоящия момент е 61,2%. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петкова. Нямам повече въпроси към Вас. Няма и повече въпроси въобще. С това днешният парламентарен контрол приключва.